europske integracije, Ustav, Poslovnik i politički sustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je prijedlog novog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Prijedlog ovog zakona izražen je u cilju poboljšanja djelotvornosti rada policije, poboljšanja zaštite temeljnih prava i sloboda, te osuvremenjivanja ustroja policijskih poslova. Također jedan od razloga za donošenje novog Zakona o policijskim ovlastima je i novi Zakon o kaznenom postupku čiji se jedan dio treba početi primjenjivati 1. srpnja i upravo je bilo nužno i u Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima urediti određene odnose kako bi zakon i postupanje policije bilo kompatibilno sa novim Zakonom o kaznenom postupku. Pri izradi ovoga prijedloga zakona posebno se vodilo računa o uvažavanju međunarodnih standarda policijskog postupanja kao i sustava policijskih zakonodavstava u europskim državama i ovaj zakon je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. U odnosu na važeći Zakon o policiji koji je koncipiran kao sveobuhvatan policijski zakon ovaj prijedlog zakona se drži samo odredbe o policijskim poslovima i ovlastima dok je sada još uvijek važeći Zakon o policiji sadržavao i odredbe o radnim odnosima, o ustroju i o nekim drugim stvarima koje se ne odnose direktno na policijske poslove i ovlasti. Smatramo da je ovakvo uređenje bilo nužno zbog toga da bi u jednom zakonu koji je javno dostupan, koji je javno poznat bilo propisano samo policijsko postupanje i policijski poslovi budući da je postupanje policije postupanje koje može bitno utjecati na ljudska prava i slobode i zbog toga je bilo nužno da i policajci dobiju svoj jedan zakon kojim će biti regulirano policijsko postupanje odnosno policijski poslovi i ovlasti, a s druge strane da građani znaju što mogu očekivati od policije u postupanju. Svrha je ovakvog zakona da policijsko postupanje bude jasno uređeno, jednostavnije, brže i ekonomičnije. Policijski posao mora biti precizno uređen posebno u situacijama u kojima se njegovim obavljanjem zahvaćaju temeljna prava i slobode. Ali također i onda kada su baš ta prava i slobode povod i predmet zaštite koja se ostvaruju provođenjem policijskih poslova. Ovim zakonom je po prvi puta su i definirani pojedini pojmovi, tako da bi i policijski službenici u postupanju znali točno koje su njihove granice ovlasti, koji je sadržaj njihovih poslova i ovlasti. Ali da bi i građani, odnosno druga tijela i nadležne institucije mogle biti nedvosmisleno upućene u sadržaj policijskih poslova ovlasti pojedinih instituta i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Ovdje se nabrajaju policijski poslovi i ovlasti u ovom zakonu. Zakon je podijeljen u nekoliko glava, a centralna glava je ona kojom se cjelovito i sustavno uređuju policijske ovlasti ovlasti i poslovi. Nastojalo se prije svega da uređenje obuhvati ovlasti kojima policija redovito ostvaruje ciljeve otklanjanja opasnosti, sprječavanja počinjenja kaznenih djela i prekršaja, te suradnje s drugim tijelima i građanima. Za istaknuti je kako je važeći Zakon o policiji predviđao 17 policijskih ovlasti, dok ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona predviđa 24 policijske ovlasti. Međutim, važno je ovdje istaći da nema nekih bitno novih policijskih ovlasti, da nema povećavanja represije, nego su postojeće policijske ovlasti nomotehnički i sadržajno, normativno uređene na drugačiji način tako da budu logičnije povezane, da budu jasnije, da budu preciznije kako ni policajci ne bi imali dvojbe u pogledu njihove primjene, a kako bi građani mogli očekivati unaprijed što policajac može napraviti i kako postupati. Tu je samo jedna potpuno nova policijska ovlast, a to je korištenje tuđeg prijevoznog sredstva i komunikacijskog uređaja. Ja ću samo kratko još nabrojati koje su policijske ovlasti i da li je eventualno došlo do određenih promjena u odnosu na sadržaj policijskih ovlasti u odnosu na stanje iz sada važećeg Zakona o policiji. Prva i druga ovlast su provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta i pozivanje. Ovdje nije došlo do značajnijih promjena u odnosu na sada važeći zakon. dovođenje proširena je i na privođenje kako bi se napravila razlika između dovođenja i privođenja. Naime, tu je bilo vrlo često u praksi zabune što je dovođenje što je privođenje. Razlika prema dovođenju je u tome što se dovođenje poduzima isključivo na temelju pisane zapovjedi, dok se privođenje radi bez pisani zapovjedi i najčešće se taj termin privođenje kolokvijano je upotrebljavao i za dovođenje. To je stvaralo određenu zabunu. Smatramo da smo ovakvim označavanjem razlika između dovođenja i privođenja stvar pojednostavili i učinili transparentnijom i jasnijom. Četvrta ovlast je traganje za osobama i predmetima i sadržajno se ne razlikuje od. Četvrta Četvrta je traganje za osobama i predmetima. Peta ovlast je privremeno ograničenje slobode kretanja i sadržajno se ne razlikuju od sadašnje te dvije policijske ovlasti iz postojećeg zakona. Šestoj ovlasti je promijenjen naziv u davanje upozorenja i naredbi jer je takvo terminološko određenje napravljeno u članku 2. ovoga zakona i ono je po nama jasnije i preciznije. privremeno oduzimanje predmeta sadržajno je dorađeno na način da i u nazivu ovlasti privremeno oduzimanje i čuvanje i prodaja predmeta istaknuta i ovlast policije da privremeno oduzete predmete čuva i proda dok je u pripadajućim odredbama jasnije navedeno kako je policija ovlaštena privremeno oduzeti predmet kada je propisano ovim drugim zakonom kao i u taksativno pobrojanim slučajevima. Osma ovlast poligrafsko testiranje je preimenovana u poligrafsko ispitivanje zbog toga što je to preciznije i točnije. Kod devete ovlasti pregled prostorija, objekata i dokumentacije došlo je do razdvajanja ove ovlasti u dvije posebne ovlasti, pregled dokumentacije, te ulazak i pregled objekata i prostora. Ovo je naročito važno zbog novog Zakona o kaznenom postupku, budući će policija i policijski istražitelji imati nove uloge, nove ovlasti i ove ovlasti će naročito biti važne u borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije. Zatim se utvrđuje ulazak u tuđi dom. Oko ove ovlasti je bilo dosta polemike, međutim ja moram ovdje istaći da to nije nova ovlast. Ova ovlast je bila i prije regulirana Zakonom o kaznenom postupku i ona ni na koji način ne narušava nepovredivost doma zbog toga što je točno, precizno, taksativno nabrojano u kojim slučajevima policija, odnosno policijski službenik može ući u dom, ali ne radi pregleda i pretrage, nego zbog četiri taksativno nabrojana razloga. 10. ovlast, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava doživjela je sadržajne promjene. Sada je policijski službenik ovlašten pregledati osobu i predmet koji osoba nosi sa sobom i prometno sredstvo kada je to nužno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje. Prema ovom prijedlogu zakona policijski službenik može obaviti pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava kada treba spriječiti bijeg počinitelja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti kada je potrebno otkriti tragove kaznenog djela ili druge dokaze te kada je potrebno radi zaštite opće sigurnosti. Kod 11. ovlasti, osiguranje i pregled mjesta događaja izvršena je promjena u nazivu, tako da ova ovlast, naziv ove ovlasti glasi osiguranje mjesta događaja. Isto je normativno i nomotehnički preciznije uređeno, tako da se iz samog naziva ovlasti ovlasti može detektirati što policija po toj ovlasti može i napraviti, odnosno koje su joj ovlasti u postupanju. 12. ovlast je zaprimanje prijava koji je proširen naziv u zaprimanje prijava, podnošenje kaznenih prijava i izvješća je izvršena sadržajna nadopuna pripadajućih odredbi u smislu da je propisano postupanje policije kada je prijava priopćena telefonom, drugim telekomunikacijskim uređajem ili usmeno. Jasnije je propisano postupanje policije kada se pri podnošenju kaznene prijave ili provođenjem izvida utvrdi da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po privatnoj tužbi ili da događaj nema obilježja kaznenog djela te kad se radi o kaznenom djelu protiv časti i ugleda. Ovo je isto uređeno prije svega sa svrhom da se i policija i državno odvjetništvo rastereti nepotrebnog postupanja u slučajevima kada se ne radi o kaznenom djelu, odnosno kada se radi o kaznenom djelu u kojem se progoni po privatnoj privatnoj tužbi kako bi se policija i državno odvjetništvo rasteretilo od nepotrebnog zatrpavanja neosnovanim kaznenim prijavama i da bi se mogle baviti zaista onim predmetima i slučajevima kada je jasno i evidentno da se radi o ozbiljnim kaznenim djelima, prije svega najtežim kaznenim djelima i kaznenim djelima korupcije i organiziranog kriminala. Što se tiče 13. ovlasti, javno raspisivanje nagrada, sadržajno se ova ovlast nije mijenjala. Kod 14. ovlasti, snimanje na javnim mjestima, naglašeno je da se javna mjesta mogu snimati audio i video uređajima radi sprječavanja kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti te da se radi nadzora državne granice može snimati područje državne granice i graničnih prijelaza. Uporaba sredstava prisile nije doživjelo bitnije sadržajne razlike, nego normativne i nomotehničke kako bi se policajcima olakšalo razumijevanje situacije kada trebaju primijeniti sredstva prisile, kako bi ih primijenili na zakonit i legalan način, kako ne bi se dovodili u situaciju da zbog neznanja ili nerazumijevanja krše zakon i time primjenjuju neodgovarajuća sredstva prisile, odnosno da ih ne primjenjuju na neodgovarajući način. 16. ovlast, zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba nije promijenjena u odnosu na važeći zakon. Kod 17. ovlasti prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka. Ta ovlast je doživjela dosta sadržajnih razlika. Naime, to je vrlo osjetljivo područje i kao što sam rekao, ovim zakonom smo htjeli prije svega preciznije definirati policijske ovlasti, preciznije, točnije definirati postupanje policije, dati policiji mogućnost učinkovitijeg postupanja, ali ne na štetu ljudskih prava i sloboda i željeli smo na svaki način unaprijed spriječiti i onemogućiti bilo kakvu mogućnost ili opasnost od narušavanja temeljnih ljudskih prava i sloboda i zbog toga smo ovu glavu, odnosno ovu policijsku ovlast predefinirali normativno i sadržajno, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ali i sa drugim propisima koji reguliraju prikupljanje, držanje i korištenje drugih podataka, ne samo osobnih. Način primjene prikupljanja obavijesti odgađanja nabrojena je kao posebna ovlast policije, znači razdvojena je od drugih ovlasti kao što je to do sada bilo. Način provedbe prikrivenih policijskih radnji, motrenje, pratnja, klopka naveden je u katalog ovlasti u ovom prijedlogu zakona kao posebna ovlast policije, upravo zbog toga da bi se nedvosmisleno znalo kada policija može pojedine policijske ovlasti primjenjivati na prikriveni način. Ovlast provjere zastare progona … /Govornik se ne razumije./ … i provođenja plovnog objekta u važećem zakonu nije tretirana kao posebna ovlast policije. Međutim, budući da u ovih postupanja policija ima dosta, smatrali smo isto potrebnim da ju normativno uredimo kao zasebnu ovlast. Kao jedinu potpuno novu ovlast policija ovaj prijedlog zakona predviđa uporabu tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja radi prijevoza osobe kojoj je ugrožen život ili sprječavanje počinjenja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili progona počinitelja takvog kaznenog djela kad drukčije nije moguće provesti tu radnju, policija je ovlaštena bez pristanka osobe uporabiti njeno vozilo. Naravno, to je isto predviđeno kao iznimna policijska ovlast koja ni na koji način ne može dovesti do samovolje policijskih službenika u njezinoj primjeni i narušavanje prava privatnog vlasništva, nego je točno predviđeno u kojim kriznim situacijama policija može koristiti tuđe prijevozno sredstvo i telekomunikacijski uređaj. Ovo je bio samo kratak pregled normativnog i sadržajnog uređenja policijskih poslova i ovlasti. Rekao sam koje su bili razlozi i motivi za donošenje ovoga zakona i smatramo da ovakva zakon, odnosno eventualno uz određene promjene, ukoliko se bude javila potreba koju budemo primijetili u današnjoj raspravi će dati policiji instrumente da postupa učinkovitije. Naime, nama nije uopće cilj povećati učinkovitost kroz povećanje represije. Nismo uvodili neke nove policijske ovlasti koje bi dovele do značajnog povećanja represije policije, nego prije svega smo normativno, sadržajno i nomotehnički uredili policijske ovlasti na način da policajci budu unaprijed sigurno kako smiju, ali i moraju postupati i da građani budu isto tako unaprijed sigurni i upoznati kako policija prema njima smije i mora postupati. Smatramo da je ovaj zakon dobar upravo na takav način u tome pravcu da će policija biti učinkovitija, ali ne na račun narušavanja narušavanja ljudskih prava i sloboda, nego će ovaj zakon zahtijevati istovremeno i edukaciju i obuku policijskih službenika, kako bi postupali prije svega profesionalnije odgovornije, kako bi bili educiraniji i Ministarstvo unutarnjih poslova već i radi i prije donošenja ovog zakona sveobuhvatnu edukaciju policijskih službenika, upravo da bi policijski službenici bili apsolutno pripremljeni nakon donošenja ovoga zakona da po njemu i postupaju. Naravno zbog novoga Zakona o kaznenom postupku bit će drugačiji odnosi između policijskih službenika i državnog odvjetništva. U tu edukaciju su uključeni i državni odvjetnici. Tako da se ovom poslu krajnje ozbiljno pristupalo. Ovaj zakon i nije bio nikakva reakcija ishitrena na nekoliko tragičnih događaja koji su se dogodili u zadnjih nekoliko mjeseci, nego se ovaj zakon pripremao već više mjeseci. U njegovoj pripremi i izradi su sudjelovali stručnjaci i iz Ministarstva unutarnjih poslova, kriminalistički službenici, sveučilišni profesori kaznenog prava, stručnjaci iz državnog odvjetništva, tako da smatramo da je ovaj zakon dobar. Da će ovaj zakon nakon njegovog donošenja dati nove instrumente policiji da bude učinkovitija, ali da sigurnost prava i slobode građana ni na koji način ne budu ugrožena. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Predsjednica odbora, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, predstavnici ministarstva. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 27. sjednici održanoj 19. svibnja 2009. godine razmotrio je Prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predsjednik predlagatelja istaknuo je da je cilj ovog zakonskog zakonskog prijedloga, poboljšanje djelotvornosti rada policije, zaštita temeljnih prava i sloboda, osuvremenjivanje ustroja policijskih poslova, usklađenje sa međunarodnim standardima i sustavima policijskog zakonodavstva europskih zemalja, usklađenje s izmjenama kaznenog i prekršajnog postupka. Ovim se prijedlogom mijenja dosadašnje uređenje na način da se policijski poslovi i policijske ovlasti reguliraju posebnim zakonom. Prijedlogom se cjelovito i sustavno propisuje 25 policijskih ovlasti, a posebno obrazloženje dano je za nove policijske ovlasti. Članovi odbora podržali su donošenje zakona. Naglasili su da je njegovo donošenje značajan pomak prema pravnoj sigurnosti građana, jer se ovlasti policije definiraju zakonom, a ne podzakonskim aktima kako je to bilo do sada. Istaknuli su važnost ovoga prijedloga na području učinkovitog otkrivanja kaznenih djela, poduzimanju mjera otklanjanja opasnosti i sprečavanju kaznenih djela i prekršaja, postupanje policije u skladu s novinama i pravilima kaznenog postupka. Prijedlogom se treba odgovoriti zahtjevu za poboljšanjem policijske učinkovitosti, pravovremenosti intervencija, sigurnosti građana u pravcu prevencije, sa što manjim zadiranjem u temeljna prava i slobode. Istaknut je prigovor nedostatka komparativnog prikaza o tome koliko je dosadašnji zakonodavni okvir bio dovoljan za učinkovito djelovanje policije, odnosno koje se novine predlažu u odnosu na postojeći zakon kao i prigovor da se predlagatelj treba okoristiti komparativnom analizom i prikazom organiziranosti policije, financiranja, samostalnosti u radu, efikasnosti policije u nekim drugim europskim zemljama. Na prijedlog Zakona o policijskim poslovima i policijskim ovlastima, istaknute su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Predlaže se precizno nomotehničko uređenje zakona kako bi se otklonile različite interpretacije u praksi. Primjerice u članku 13. taksativno se nabrajaju policijske ovlasti. Stoga je nepotrebna točka 25. koja glasi "druga ovlast propisana zakonom" ili člankom 59. "reguliraju se slučajevi kada policijski službenik može privremeno oduzeti predmet", a točka 4. sadrži "kada je to određeno posebnim propisima" ili člankom 74. "regulira se kada policijski službenik može obaviti pregled tuđeg doma". A u točki 5. sadrži odredbu kada je to određeno posebnim propisom. Mišljenje je da zakon u pojedenim odredbama koje su osnova za donošenje podzakonskih akata ministra, treba sadržavati barem osnovne elemente nacrta toga podzakonskog akta. Predlaže se u članku 2. točku 11. uskladiti s važećim propisima. Predlaže se članak 5. regulirati na način, da policijski službenik postupa imajući u vidu razmjer između ovlasti koju poduzima i cilja obavljanja policijskog posla. Policijski službenik će uvijek primijeniti policijsku ovlast kojom se u najmanjoj mjeri zadire u slobode i prava čovjeka, a postiže cilj obavljanja policijskog posla. U tekstu zakona umjesto riječi "osnova sumnje", treba koristiti "osnove sumnje". Predlaže se preciznije urediti i uskladiti odredbe glave 4. s odredbama o kaznenoj evidenciji prema i odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Predlaže se u članku 56. predvidjeti postupanje policijskog službenika u situaciji kada se osoba usprotivi uporabi prijevoznog sredstva ili telekomunikacijskog uređaja kojim se služi. U stavku 4. umjesto riječi "drugi troškovi", propisati "naknada eventualne štete". Istaknuto je da se predložena odredba članka 61. stavka 2. točke 4. predstavlja povredu prava vlasništva, ako se ne može utvrditi vlasnik predmeta, sa stvarima treba postupati kao sa izgubljenim stvarima i kao takve bi se trebale predati nalaznom uredu. Predlaže se također u člancima 73. i 74. ujednačiti nomotehnički izričaj radi lakšeg praćenja zakona. Mišljenja je da uz predložene policijske ovlasti i opća pravila njihove primjene treba stipulirati i odredbe o kontroli i nadzoru njihove primjene. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke. Prihvaća se prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i sve primjedbe, prijedlozi i mišljenje iznijete u raspravi uputit će se predlagateljima za izradu konačnog prijedloga zakona. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. **Rončević, poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni Prijedlog zakona izrađen je u cilju poboljšanja djelotvornosti rada policije, poboljšanja zaštite temeljnih prava i sloboda te osuvremenjivanja ustroja policijskih poslova. prijedloga zakona posebno se vodilo računa o uvažavanju međunarodnih standarda policijskog postupanja kao i sustava policijskih zakonodavstava u europskim državama Također pri uređenju novih pravila o provođenju policijskih poslova i policijskih ovlasti imalo se u vidu i novi poredak odnosa u represivnim postupcima kojeg donosi novi Zakon o kaznenom postupku. Treba reći da je u odnosu na važeći Zakon o policiji koji je koncipiran kao sveobuhvatan policijski zakon ovaj prijedlog zakon sada sadrži samo odredbe o policijskim poslovima poslovima i ovlastima dok će pitanja organizacije policije kako je rekao predstavnik Vlade stegovne i odredbe o radno pravnom statusu policijskih službenika biti predmet uređenja posebnog zakona. Svrha ovakvog prijedloga zakona je da policijsko postupanje bude jasno uređeno, da bude jednostavnije, brže i ekonomičnije. Policijski posao mora biti precizno uređen, posebno u situacijama u kojima se njegovim obavljanjem zahvaćaju temeljna prava i slobode ali također i onda kada su baš ta prava i slobode povod i predmet zaštite koja se ostvaruje provođenjem policijskog posla. Ovaj prijedlog zakona podijeljen je u sedam glava, u uvodnim odredbama naglašeno je da je zakon središnji ali ne i jedini izvor koji propisuje policijske poslove i policijske ovlasti. Također, propisano je značenje pojedinih pojmova koji se u zakonu koriste što ima za svrhu da se ti pojmovi i u odredbama zakona uvijek uređuju jednoznačno i vodeći računa o bliskim područjima koje uređuju drugi propisi. Nadalje, slijede odredbe kojima se nabrajaju koalicijski poslovi, pojašnjavaju opća pravila njihova obavljanja. Ovdje su sadržane odredbe o taksativnosti, polazište obavljanja policijskog posla, službena dužnost, nalog, zapovijed, razmjernosti povoda i cilja obavljanja policijskog posla, obveznoj primjeni mjere kojom se isti cilj postiže manjim zahvatom u prava i slobode, pravo odbijanja izvršenja nezakonitog naloga, općoj dužnosti otklanjanja opasnosti, suradnje s drugih tijelima, subjektima i drugo. Nakon ovih glava zakona slijedi glava koja sadrži najveći broj članaka i kojima su cjelovito i sustavno uređene policijske ovlasti. prije svega da uređenje obuhvati ovlasti kojima policija redovito ostvaruje ciljeve otklanjanja opasnosti i sprječavanja počinjenja kaznenih djela i prekršaja te suradnje s drugim tijelima i građanima. Polazište o uređenju je takvo da zakon propisuje uvjete, način primjene kao i ovlaštenike primjene ovlasti. U ovoj glavi su policijske ovlasti uređene na zakonskoj razini dok će se provedbena komponenta urediti provedbenim propisom. Za istaknuti je kako važeći Zakon o policijski predviđa 17 policijskih ovlasti dok ovaj prijedlog zakona predviđa 24 policijske ovlasti te posebno naglašava da policijske ovlasti mogu biti propisane i drugim zakonima. Međutim, ove 24 policijske ovlasti predviđene ovim prijedlogom zakona uključuju sve policijske ovlasti koje propisuje i važeći Zakon o policiji od kojih je većina sadržajno i pojmovno preciznije uređena ili tako propisana da je pojedina postojeća ovlast radi jasnoće i ekonomičnije ekonomičnije primjene razdvojena u dvije posebne ovlasti. Samo je jedna potpuno nova policijska ovlast, u nastavku iako je državni tajnik već to elaborirao smatram shodnim još jednom prokomentirati sve policijske ovlasti koje predviđa ovaj zakon što je i sukus ovoga zakona jer radi se o djelovanju policijskih službenika, radi se o kontaktu sa građanima i vrlo će biti i kada ovaj zakon stupi na snagu javno ga prezentirati i objasniti da bi svi koji su zainteresirani i policijski službenici koji provode zakon a i građani imali točna i precizna saznanja o policijskim ovlastima. Kod prve i druge policijske ovlasti provjera i utvrđivanje identiteta osoba, predmeta i pozivanje nije došlo do značajnijih sadašnjih promjena u odnosu na važeći zakon. Ovdje ovlasti ovlasti su samo i značajno preciznije uređene. Trećoj ovlasti dovođenje proširen je naziv u dovođenje i privođenje te je propisano kada policijski službenik privodi osobu. Razlika prema dovođenju je u tome što se dovođenje poduzima isključivo na temelju pisane zapovijedi nadređenoga ili naloga nadležnog tijela izdanog na temelju zakona dok se bez pisane zapovijedi odnosno naloga privode uhićenik, osoba kojoj treba utvrditi identitet, osoba za kojom je raspisana potraga, osoba koja je uredno pozvana zbog davanja obavijesti korisnih za obavljanje policijskih poslova a nije se odazvala pozivu te u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Četvrta ovlast traganje za osobama i predmetima, i peta privremeno ograničenje slobode kretanja sadržajno se ne razlikuje od važećeg uređenja ali je izričaj normi preciznije uređen. Šesto, ovlast davanja upozorenja i zapovijedi promijenjen je naziv u davanje upozorenja i naredbi jer je takvo terminološko određenje napravljeno u članku 2. ovog prijedloga zakona kojim je propisano značenje pojmova koji se u njemu koriste. Bitnih sadržajnih izmjena nije bilo. ovlast privremeno oduzimanje predmeta sadržajno je dorađena na način da je u nazivu ovlasti privremeno oduzimanje, čuvanje i prodaja predmeta istaknuta i ovlast policije da privremeno oduzme predmet, čuva i proda dok je u pripadajućim odredbama jasnije navedeno kako je policija ovlaštena privremeno oduzeti predmet kada je to propisano ovim ili drugim zakonom kao i u taksativno pobrojanim slučajevima. Osma ovlast poligrafsko testiranje uz sadržajne razlike u odnosu na važeće odredbe ogledaju se u tome da je propisano tko daje pisanu suglasnost za poligrafsko ispitivanje maloljetnika te da se poligrafskom ispitivanju ne smije podvrgnuti dijete. Policijska ovlast pregled prostorija, objekata i dokumentacije došlo je do razdvajanja ove ovlasti na dvije posebne ovlasti, pregled dokumentacije te ulazak i pregled objekata i objekata i prostora s time da se ovlast pregleda dokumentacije odnosi na poslovnu dokumentaciju fizičkih i pravnih osoba koju policija može pregledati kada provodi kriminalističko istraživanje. Ovlast nije vezana kao do sada uz ulazak u poslovni prostor radi pronalaska počinitelja kaznenog djela ili prekršaja te postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave. Također, kod ovlasti pregleda objekata i prostora taksativno je nabrojeno kada je policijski službenik ovlašten ući i pregledati objekte i prostorije državnih tijela i pravnih osoba te druge poslovne prostore. Prilikom pregleda mogu se koristiti tehnička sredstva i službeni pas. Propisana je i mogućnost ulaska i pregleda vojnog objekta dakako uz nazočnost vojne policije. Ovlast ulazak u tuđi dom, ovlast policije redarstvenih vlasti je da bez naloga o pretrazi uđe u tuđi dom i druge prostorije i po potrebi obavi pretragu do sada je bila sadržana u Zakonu o kaznenom postupku i to kao ovlast policije u okviru istražnih radnji. U ovom prijedlogu zakona ulazak u tuđi dom bez pisanog naloga i mogućnost obavljanja pregleda uređuje se kao posebna ovlast policije u slučaju kada su ostvarene taksativno nabrojane okolnosti. Deseta ovlast, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava doživjela je sadržajne promjene koje se ogledaju u promjeni razloga radi kojih se ova ovlast poduzima. Sada je policijski službenik ovlašten pregledati osobu, predmet koji osoba nosi sa sobom i prometno sredstvo kada je to nužno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje. Prema ovom prijedlogu zakona policijski službenik može obaviti pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava kada treba spriječiti bijeg počinitelja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, kada je potrebno otkriti tragove kaznenog djela ili druge dokaze te kada je to potrebno radi zaštite opće sigurnosti. Ostale pripadajuće odredbe u načinu obavljanja pregleda nisu sadržajno i značajno izmijenjene. Policijska ovlast, osiguranje i pregled mjesta događaja dobila je promjenu u nazivu pa je kako u samom nazivu stoji …/Govornik se ne razumije./… osiguranje mjesta događaja tako i u sadržaju odredbe stavlja naglasak na to da je policija ovlaštena osigurati mjesto na kojem je počinjeno kazneno djela za koje se progoni po službenoj dužnosti prekršaj ili drugi događaj povodom kojega je potrebno pregledati mjesto događaja. U tom cilju propisano je koje je radnje policijski službenik koji je prvi došao na mjesto događaja ovlašten i poduzeti. Nadalje, slijedi dvanaesta ovlast zaprimanje prijava kojoj je proširen naziv u zaprimanje prijava, podnošenje kaznenih prijava i izvješća te je izvršena sadržana i nadopuna pripadajućih odredbi u smislu da je propisano postupanje policije kada je prijava priopćena telefonom, drugim telekomunikacijskim uređajem ili usmeno. Također propisano je što sve sadrži prijava koju podnosi policijski službenik te da ako drugačije nije propisano zakonom policija prijavu o kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti odmah to ostavlja državnom odvjetniku. Osim navedenog jasnije je propisano postupanje policije kada se pri podnošenju kaznene prijave ili provođenjem izvida utvrdi da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po privatnoj tužbi ili da događaj nema obilježje kaznenog djela te kada se radi o kaznenom dijelu protiv časti i ugleda. Uz ovo dodane su i odredbe o tome kada policija sastavlja i kome podnosi kaznenu prijavu i izvješće. Što se tiče trinaeste ovlasti javno raspisivanje nagrade nije bilo sadržajnih promjena osim što je preciznije propisano da je policija ovlaštena javno raspisati nagradu za danu obavijest radi otkrivanja i uhićenja osobe koja je počinila teško kazneno djelo ili kazneno djelo koje je posebno uznemirilo javnost. Policijska ovlast, snimanje na javnim mjestima, kod nje naglašeno da se javna mjesta može snimati audio-video uređajima radi sprječavanja kaznenih djela za koja se provodi po službenoj dužnosti te da se radi nadzora državne granice može snimati područje državne granice i graničnih prijelaza. Sljedeća policijska ovlast uporaba sredstava prisile. Među sredstva prisile koje nabraja važeći zakon kao jedino novo sredstvo prisile dodan je raspršivač sa nadražujućom tvari dok su sva ostala sredstva prisile i način kao i moment početka njihove primjene i u ovom prijedlogu zakona propisana jednako ili preciznije poštujući načelo nužnosti, razmjernosti postupanja, posebno obzira prema određenim kategorijama osoba i posebnim situacijama te isključenja primjene u slučajevima mogućih stradanja trećih osoba. Ovlast zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba nije promijenjena u odnosu na odredbe važećeg zakonskog tekst. Ovlast, prikupljanje obrade i korištenje osobnih podataka koja je doživjela značajne sadržajne razlike počevši od naziva ovlasti, prikupljanje, procjena, pohrana i obrada i korištenje podataka te sadržaja pripadajućih odredbi vidljiva je razlika u načinu normiranja ove materije. Važeći zakon tretira samo osobne podatke građana te taksativno nabraja evidencije koje policija vodi. Ovaj prijedlog zakona daje policiji ovlast prikupljanja, procjene pohrane, obrade i korištenja svih podataka i osobnih i drugih neophodnih za provedbu Zbirke podataka nisu nabrojane iz razloga jer je dosadašnja odredba koja je to tako uređivala ograničavajuća i ne daje policiji mogućnosti da osim navedenih vodi i druge zbirke u slučaju kada se takva potreba pojavi. Način primjene ovlasti, prikupljanje obavijesti od građana koja je u ovom prijedlogu zakona nabrojana kao posebna ovlast policije sada je normirana pravilnikom o načinu policijskog postupanja. Način provedbe prikrivenih policijskih radnji, motrenje, pratnja, klopka navedenih u katalozima ovlasti u ovome prijedlogu zakona kao posebna nova ovlast policije također je propisana pravilnikom o načinu policijskog postupanja. Isti se odnosi i na provjere uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta. Ako se u slučaju zadnje tri navedene policijske ovlasti zaista radi o ovlastima policije zauzeto je stajalište da dosadašnje normativno uređenje pri kojem ove radnje nisu bile zakonski tako određene imaju potrebu biti određene i kao zakonske ovlasti policije. Ovlast provjere zastave, progon, zaustavljanje uzapćenje i provođenje plovnog objekta u važećem zakonu nije tretirano kao posebna ovlast policije već je u dijelu zakona koji govori o uporabi vatrenog oružja, posebno normirana situacija uporabe vatrenog oružja u progonu plovnog objekta. Kao jedino potpuno novu ovlast policije, ovaj prijedlog zakona predviđa uporabu tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja o čemu je predstavnik Vlade elaborirao u uvodnom izlaganju. U prijelaznim i završnim ovlastima utvrđene su ovlasti ministru i Vladi Republike Hrvatske za donošenje podzakonskih propisa potrebnih za provedbu ovog Zakona o policiji kao ta završna odredba o stupanju na snagu. Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice podržati će prijedlog ovoga zakona. Hvala.